Dragica (SDP)** Prelazimo na - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Predlagatelj odluke je Vlada RH. Na temelju članka 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li sada predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Ministar Željko Jovanović. jedna važna odluka, tiče se imenovanja novog tijela, Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje koje će strateški promišljati razvoj odgoja, predškolskog odgoja, odgoja u osnovnoj i srednjoj školi. To je novo tijelo zamišljeno po ugledu na nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje. Utemeljeno je posljednjim izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju, ima predsjednika i 14 članova, od čega 6 dolazi iz redova sveučilišnih profesora i znanstvenika, 6 iz reda odgojno-obrazovnih radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i 2 člana izvan sustava odgoja i obrazovanja. Na javni poziv koji je raspisan pristigla je 121 prijava, od tih 121 prijave hrvatska Vlada predlaže Saboru da imenuje predsjednicu i 14 članova, od čega dakle 6 iz redova sveučilišnih profesora i znanstvenika, 6 iz redova odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i 2 iz vanjskih sustava odgoja i obrazovanja pri čemu se ako pogledate imena pokušali zadovoljiti dakle sve tako da imamo i regionalnu zastupljenost i stručnu i znanstvenu, a uzeli smo i to da osim javnih bude i predstavnik privatne škole. Naravno vrlo je bitno da smo uključili Hrvatsku obrtničku komoru te forum za slobodu odgoja tako da smo uz sve ove uvjete zadovoljili zastupljenost civilnog društva. stoga vas pozivam da podržite ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi je na redu klub HDZ-a i kolegica Ivanka Roksandić. Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre. Evo samo nekoliko riječi o ovoj ja bih rekla jako važnoj temi prvi sastav Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, a kako se radi zaista o strateško važnom tijelu koje mora pratiti razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj i Nacionalnog kurikuluma, predlaže i potiče sudjelovanje i ostalih dionika u sustavu obrazovanja, mislim da je potrebno nešto reći i ukazati na važnost ovoga tijela. Ministar je sam u uvodnom obrazloženju rekao da je ovo tijelo ustrojeno odnosno bit će ustrojeno prema posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojeg smo mi donijeli u srpnju ove godine. To je novo tijelo, zamijenilo je jedno tijelo koje se zvalo drugačije, imalo je sličan sličan sastav ali i slične obveze, Vijeće za nacionalni kurikulum. Međutim, drago mi je ministre i želim sve nas podsjetiti da smo upravo mi govoreći o ovome tijelu i o budućem sastavu ovoga tijela, raspravljajući o članku 18. tadašnjih izmjena i dopuna Zakona koje se odnosi na članak 89. ukazali na to da je potrebno upravo javni natječaj, javni poziv radi transparentnosti i radi postizanja kvalitete članova ovoga tijela. Drago mi je da ste poslušali naše sugestije iako je zakon donesen po hitnom postupku i očekivali smo da će to tako i biti. Vi ste i raspisali sami ste rekli 26. listopada natječaj na stranicama ministarstva koji je bio do 9. studenog otvoren. Javilo se 121 sudionik, 121 zainteresirani član za rad u ovom tijelu i Vlada je na sjednici od 29. studenog predložila kandidate. Sve je u redu osim ministre što smo ukazali i na Odboru za znanost i obrazovanje da smo očekivali u ovom obrazloženju i u prijedlogu ove odluke da dobijemo barem popis tih kandidata jer 121 ime nije teško potpisati u obrazloženju. Danas smo mi na klupe kolegice i kolege dobili prijedloge za vanjske članove naših radnih tijela različitih odbora i vidjeli ste da u svakoj odluci u obrazloženju je naš Odbor za izbor, imenovanja donesao i potpisa ljudi koji su se javili za pojedina pojedina radna tijela. Mislim da je to bilo potrebno, na to smo i ukazivali ne želeći utjecati i ništa govoriti sada o članovima koji su predloženi. Isto tako svjesni smo i toga da, rekla je kolegica Lugarić na Odboru za obrazovanje da smo mogli dobiti svatko od nas od Ministarstva i ja vjerujem da jesmo ali što mislite da je nas 151 151 zatražilo to obrazloženje. Zato smo postavili i predlagateljici na odboru neka pitanja na koje ona nije mogla odgovoriti, ali nam je ona mailom uputila tablicu nama barem članovima odborima tablicu sa osobama koje su se javile za članove ovog Nacionalnog vijeća. Želim ukazati ministre na još jedan problem, ne znam zašto se to desilo, želim vas podsjetiti na članak 34. izmjena i dopuna zakona koji je govorio da će prijedlog osoba za prvi saziv Nacionalnog vijeća Vlada dostaviti i podnijeti Hrvatskom saboru najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Rekla sam da je zakon 15. srpnja ovdje usvojen, da je 20. srpnja, dakle samo pet dana poslije proglašen, da je nešto kasnije objavljen, a već je dosta vremena do ovoga 26.listopada prošlo kada ste objavili natječaj. Znam da su velike poteškoće ali ukazat ću vam još na jednu poteškoću u radu ovoga tijela, a nemamo zaista ništa protiv ovog tijela. Dapače, ono će postati strateško tijelo, trebalo bi postati strateško tijelo za odgoj i obrazovanje. A to je problem financiranja. Nigdje u ovom Državnom proračunu koji je prošao pred par dana ovdje u Hrvatskom saboru nisam pronašla, možda zaista nisam pronašla i nisam u pravu i zato vas i pitam gdje su osigurana sredstva za rad ovoga tijela. Ovo tijelo će morati imati određena sredstva za rad to je sigurno, ali ja iz prijedloga državnog proračuna za obrazovanje i znanost nigdje ne pronalazim ova financijska sredstva. Evo to su pitanja koje mi kao klub postavljamo. Želim se malo osvrnuti još i na predložena imena uvažavajući sve životopise koje smo dobili i vrijednost, zaista vrijednost kandidata koji su predloženi. Ali molim vas da nam neke naše nedoumice i nešto na nešto i odgovorite. Sami smo i vi ste rekli u svom izlaganju da od 14 članova 6 čine sveučilišni profesori. Svi sa sveučilišta u Zagrebu, da 6 čine odgojno-obrazovni djelatnici znači iz predškolskog sustava, osnovno-školskog, srednjoškolskog i to je dobro ministre sa različitih dijelova Hrvatske. Jer tako vijeće može zaista različito i sugerirati neke odluke. Nije isto biti nastavnik, učitelj, profesor u Zagrebu, u Vukovaru ili u Dubrovniku. Zato je to dobro. I dva izvan sustava obrazovanja i mislimo da je to dobro, da ste uvažili, jer zaista Hrvatska obrtnička komora, ali i Hrvatska gospodarska komora kolegice i kolege puno je učinila upravo u reformi strukovnog obrazovanja, u promjenama ovog obrazovanja. Zato je dobro da ste i ove kandidatkinje predložili izvan sustava obrazovanja. Ali bih htjela samo evo postaviti jedno pitanje nemajući ništa, ali zaista podcrtavam ništa protiv predsjednice ovog Nacionalnog vijeća. Za predsjednicu je predložena profesorica doktorica znanosti Jasna Krstović, dekanica Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Iz njezinoga životopisa može se iščitati da je gospođa Jasna Krstović se uglavnom bavila predškolskim odgojom i odgojom u ranoj fazi obrazovanja. Ostali dijelovi, govorim ostale osobe ispričavam se u ovim članovima predloženih 14 članova vijeća. Među njima ima zaista osoba koji su cijeli svoj život posvetili posvetili upravo različitim reformama u sustavu obrazovanja, koji su posvetili različitim upravo strategijama obrazovanja koji bi možda vaše je pravo svakako da o tome odlučite, odnosno vjerujem nekakve radne skupine koja je odlučivala. Jer ne vjerujem da ste vi ministre sami o tome donosili odluku koji su možda trebali zato zato što i pripadaju najvećem sveučilištu, a 6 imate iz Zagrebačkog sveučilišta, svih ostalih 6 možda ponijeti ovaj prvi saziv Nacionalnog vijeća. Ponavljam, nemamo ništa protiv predložene kandidatkinje ili njegovog životopisa, ali bi molili da nam se evo neka od ovih pitanja koja smo postavili uvažavajući da je ovo prvi saziv, ali zato mislim da je i najznačajniji saziv. Jer zasigurno će ovaj saziv ja bih rekla zacrtati put svim budućim sazivima sazivima ovoga prevažnog tijela u sustavu odgoja i obrazovanja. Evo, hvala toliko. Inače klub Hrvatske demokratske zajednice bit će suzdržan kod donošenja i prijedloga ovih kandidata.

Doista imamo na dnevnom redu jednu važnu temu. Mislim ako smo o nečemu ovdje u Hrvatskom saboru proteklih pa jako puno godina, pa gotovo i desetljeća razgovarali i pitanja postojanja s jedne strane strateških odrednica za razvoj obrazovanja na svim razinama. Dakle, i ovog pred tercijarnog i tercijarnog i znanosti i s druge strane čini mi se da smo s jedne strane svi strašno puno apelirali na donošenje ili postizanje konsenzusa i stručnog i političkog oko ključnih promjena u sustavu obrazovanja i znanosti šire onda i po pojedinim segmentima unutar samog sustava, a čini mi se da sa svih strana se radilo i stručno i politički da do tog konsenzusa ne dođe. U tome kao SDP vidimo zapravo i najveću vrijednost imenovanja Nacionalnog vijeća kao konačno uspostavljanje tijela koje je od politike neovisno ali sa politikom kroz izvješća Saboru i s nama u Saboru, kroz konstruktivni razgovor i godišnja izvješća zapravo uspostavlja dijalog oko toga što je ono što u hrvatskom, ovdje konkretno pred tercijarnom obrazovanju i odgoju treba učiniti i na koji to način postići. Ponekad kad govorimo oko toga što je u obrazovanju potrebno i kako to postići vrlo često se sudaramo sa svojevrsnim paradoksom između trajanja političkog mandata i nekakve elementarne logike unutar koje funkcioniraju funkcioniraju obrazovni sustavi. Politički mandat s jedne strane traje četiri godine. Mi svi kao političari imamo zahtjev vrlo legitiman, vrlo opravdan i vrlo razumljiv da u četiri godine nešto napravimo, nešto promijenimo i onda idemo sa konkretnim rezultatima na izbore. S druge strane obrazovni sustav funkcionira u bitno većim vremenskim razdobljima od te 4 godine u najmanje, da tako kažem ciklus je 8 a čini mi se da polako ide prema 12, pa čak i više godina. I zapravo je gotovo nemoguće učiniti i jednu suvislu stratešku promjenu unutar sustava posebno ovog … /Govornica se ne razumije./… obrazovanja unutar jednog političkog mandata. je onda težnja za postizanjem stručnog fonda i političkog konsenzusa važna i tim više je važno postojanje jednog krovnog nacionalnog strateškog tijela koje će biti ponavljam u kontinuiranom dijalogu ovdje s nama u Hrvatskom saboru kao svojevrsnog jamca i kontinuiteta te diskusije ali i kontinuiteta određenih promjena. Već je ovdje bilo rečeno da su izmjene zakona u srpnju definirale mandat Nacionalnog vijeća. Prvenstveno se njegov djelokrug odnosi na mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unapređenja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja sa posebnim fokusom na razvoj nacionalnog kurikuluma dokumenta kojeg zapravo svi toliko želimo a ni na koji način ili vrlo teško do njega dolazimo. jedan drugi dio rada Nacionalnog vijeća koji se odnosi na poticanje suradnje i načina funkcioniranja unutar samog obrazovnog sustava u situaciji kada je na razini osnovnog i srednjeg školstva obrazovanje djelomično decentralizirano i postoji veliki posao koji se treba odraditi na razini osnivača školskih ustanova dakle županija i gradova s jedne strane, odnosno što se tiče predškolskog odgoja. O tome smo nedavno ovdje raspravljali kod izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, predškolskog odgoja koji je potpunosti decentraliziran ali i ustavne norme pa i pametna politika ima za zadatak jamčiti sa nacionalne razine jedan određeni standard i za i za predškolski, osnovni i srednjoškolski sustav i na neki način osiguravati se da se provodi kako bi sva djeca neovisno o tome gdje žive, tko su im osnivači ustanova koje pohađaju imale jednake uvjete za možemo reći gotovo i za start u život. Već je bilo istaknuto procedura izbora je bila doista čak i preko onoga što sam zakon nalaže, proveden je, raspisan je javni poziv, prijavljeno je dosta kandidata. Možda stoga što je prvi prvi saziv. Mi smo kao članovi naime Odbora za obrazovanje dobili sve kandidate. Moram reći mene i osobno i neke od nas iz kluba posebno žalosti što primjerice nije bilo kandidata sa Sveučilišta u Osijeku i sa nekih drugih sveučilišta u Hrvatskoj, što iz nekih dijelova Hrvatske gotovo da i nije bilo da i nije bilo kandidatura. No međutim, kada se probralo od svih kandidata i ova predložena predsjednica i kandidatkinje i kandidati za članice i članove Nacionalnog vijeća doista nam se čini da predstavljaju ono najbolje što u Hrvatskoj sada postoji i da osigurava s jedne strane kontinuitet unutar cijele vertikale od predškolskog do visoko školskog sustava, ali i onu jednu nužnu poveznicu sa samim ne toliko ne toliko samim sustavom obrazovanja, ali i sa sustavima koji su uz samo obrazovanje direktno vezani. Primjerice, Obrtnička komora, nevladine udruge itd. I na kraju mi iz SDP-a imamo velika očekivanja od Nacionalnog vijeća. Spomenula sam u uvodu važnost i donošenja strateških odrednica i važnost i nadamo se mogućnost postizanja prvenstveno stručnog, a onda i političkog konsenzusa oko tijela i moramo reći da se unaprijed veselimo radu Nacionalnog vijeća da s nestrpljenjem očekujemo ono što će Nacionalno Nacionalno vijeće napraviti i veselimo se prvom Godišnjem izvješću Nacionalnog vijeća i nadamo se da će ono one godišnje redovite rasprave o tome u Hrvatskom saboru zapravo dokinuti onu praksu da se uvijek i iznova kreće ispočetka kao da ništa prije toga nije postojalo i da taj određeni kontinuitet koji će se osigurati i kroz funkcioniranje Nacionalnog vijeća će zapravo konačno donijeti i toliko željene i potrebne strategijske iskorake u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Zahvaljujem. I završno ministar Jovanović. Izvolite ministre. Što reći? Prijedlog koji je pred vama smatramo izuzetno kvalitetnim, potrudili smo se zaista od 121 kandidata izabrati ljude koji su istovremeno dovoljno različiti ali i dovoljno kvalitetni da buduće promišljanje razvoja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja bude na izuzetno kvalitetnom načinu i da nemamo jedan prazan hod koji je bio prisutan dosada. Što se tiče prijedloga za predsjednicu, svih ovih 15 članova su potpuno međusobno jednaki i ravnopravni. Gospođa Krstović dobila je prednost iz jednostavnog razloga što je kao dekanica Učiteljskog fakulteta u Rijeci pokazala izuzetnu energiju, kreativnost, sklonost timskom radu, vođenju tima, uvođenju inovacija. Tako da primjerice radi prvi magisterski studij predškolskog odgoja upravo na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i smatramo da će tim svojim vještinama biti dobar voditelj ovog tima kojeg smatramo ključnim za unapređenje sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i pozivam da podržite ovakav prijedlog. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Sutra nastavljamo sa radom u 10,00 sati glasovanjem. **Leko, Josip